Tere hommikust, head kolleegid! Algab Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 13. töönädala neljapäevane istung. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Lauri Läänemets soovib seda teha. Palun!

Eile kuulsime ühest kohtuotsusest, mis puudutas ühte Eesti meediaväljaannet ja seal töötavaid ajakirjanikke. Seoses sellega on ühiskonnas tekkinud palju õigustatud küsimusi, ega sellised asjad ja sellised tegevused ei või lõpuks välja viia ajakirjanduse enesetsensuurini ja kõigi muude selliste kehvade asjadeni, mis meie kõrget ajakirjandusvabaduse positsiooni võiks ohustada.Seetõttu on mul üle anda mitme sotsiaaldemokraadi arupärimine justiitsminister Maris Laurile.

juhtumid oluliselt suuremate kahtlustustega meedia ette toodud ning seejuures jäänud hiljem tõestamata. Kas justiitsminister peab vajalikuks siin mingisuguseid seadusandlikke muudatusi? Millist mõju võiks kohtu poolt loodud pretsedent ajakirjandusvabadusele omada ning kas justiitsminister näeb siin vajadust seadusandlikeks muudatusteks? Ja Ja on ka selline küsimus: kui tõsiseid ja ühiskonda raputavaid rahapesu‑uurimisi käsitletakse ministri haldusala sõltumatu asutuse poolt uudishimuna, siis kas äkki peaks sellist uudishimu

Olen võtnud Riigikogu juhatuse nimel vastu ühe arupärimise. Juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, teeme nüüd ära kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks registreerus 70 Riigikogu saadikut. Täna on meil päevakorras üks punkt, see on Isamaa fraktsiooni algatatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 538. Oleme esimesel lugemisel ja ettekandjaks on Riigikogu liige Heiki Hepner. Palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tõesti, Isamaa on andnud ... Palun vaikust saalis! Aitäh! Head kolleegid! Isamaa on andnud tõesti sisse eelnõu, millega parandada meie muinsuskaitseväärtuste säilimist. Eelnõu eesmärk on võimaldada erastamisest laekuva raha kasutamist ka omandireformi käigus tagastatud ja muinsuskaitse all asuva ehitise hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks. Eestis on 12 muinsuskaitseala: ajaloolistes linnasüdametes Tallinnas, Valgas, Tartus, Pärnus, Võrus, Paides, Viljandis, Kuressaares, Rakveres, Haapsalus ja Lihulas ning samuti Rebalas. Käesoleva seaduseelnõu seaduseks saamisel on võimalik toetada nende muinsuskaitsealade väärtuslike ehitiste renoveerimist ja säilitamist ning muuta kaunimaks meie ajaloolist maailmapilti.

7 ja sätestatakse, et reservfondi laekunud raha võidakse kasutada toetuse andmiseks omandireformi käigus tagastatud ehitismälestise või muinsuskaitsealal asuva tagastatud ehitise hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks. Nimetatud säte lisati uue muinsuskaitseseaduse jõustumisel 2019. aastal ja see nägi ette, et tagastatud ehitismälestiste renoveerimist saaks ka tõesti toetada. Natsionaliseeritud ehitised anti õigusjärgsetele omanikele tagasi väga halvas seisus. Muinsuskaitsealade puhul on tegemist territoriaalkaitsega, mitte niivõrd objektipõhise kaitsega, mis tähendab, et kaitstakse ajaloolist linnaruumi ja seal olevaid väärtuslikke hooneid, ilma et need peaks olema tunnistatud ehitismälestisteks. Samas kehtivad muinsuskaitseala piires asuvate ehitiste renoveerimisel samad piirangud ja miljöönõuded, mis ehitismälestiste puhul, kuid muinsuskaitsealas asuva tagastatud ehitise omanik omandireformi reservfondist eraldatavale toetusele kandideerida ei saa, kui ta ehitis ei ole tunnistatud kultuurimälestiseks. Eelnõu kõrvaldaks seesuguse ebavõrdset kohtlemist soodustava olukorra ja võimaldaks suuremal hulgal väärtuslike ajalooliste tagastatud ehitiste omanikel toetust taotleda. Kui me vaatame selle aasta riigieelarve seletuskirja, siis me tegelikult näeme, et rõõmustada ei ole millegi üle. Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal on kõigest 64%, see ei anna välja kahte kolmandikkugi, ja seda on häbiväärselt vähe. Samas on kultuuriväärtuste kaitse riigi põhiseaduslik ülesanne. Kultuuripärand on Eesti ajaloo oluline osa ja identiteedi allikas nii igale üksikisikule kui ka riigile tervikuna. Muinsuskaitse valdkonna poliitika kujundaja on Kultuuriministeerium. Muinsuskaitsealast tööd korraldab Muinsuskaitseamet, kelle eesmärk on väärtustada kultuuripärandit ja kultuuriväärtuslikku keskkonda ning tagada nende säilimine. Aga see on erakordselt keeruline – ma pean silmas Muinsuskaitseametit –, kui selleks ei nähta ette vahendeid ja isegi ei looda võimalust paindlikuks vahendite kasutamiseks, kui vahendeid juurde ei anta. Tõesti, see eelnõu, mida ma praegu teile ette kannan, ei lisa juurde vahendeid, aga vähemalt teeb sammu probleemi leevendamiseks, luues juurde paindlikkust.

onca5200 ehitismälestist, millest suur osa on eraomandis. Riik toetab ainelise kultuuripärandi säilitamist aastas

2021. aastal oli see neli ja pool miljonit eurot. Need on tegelikult erakordselt napid vahendid.

ja võimaldada omandireformi reservfondist eraldatavale toetusele kandideerida ka muinsuskaitsealadel asuvate tagastatud ajalooliste ehitiste omanikel. Nii suurendame võimalusi väärtusliku Eesti kultuuripärandi säilitamiseks, mis on põhiseaduse kohaselt Eesti riigi esmane ülesanne. Seadus ei tooks kaasa täiendavaid kulusid riigieelarvele,

aastas eraldatud 1 miljon eurot. Muidugi ei oleks midagi selle vastu, kui vahendeid oluliselt juurde lisataks, aga tõesti, see on riigieelarve arutelu küsimus ja loodetavasti sügisel me saame järgmise aasta eelarvet tehes ka selle üle debatti pidada. Ma loodan siiski, et koalitsioon leiab võimalusi toetada meie muinsuskaitse all olevate ehitiste renoveerimist, säilimist, hooldamist ja nii edasi. Rahandusministeerium on selle kohta andnud oma arvamuse ja mõnes mõttes teeb see kurvaks. Tõesti on selline tunne, et seda arvamust kirjutades ei ole eelnõu on väga lühikene: kokku kaks ja pool rida. Isegi kolme täit rida ei ole seda muudatuse teksti ja kui kogu eelnõu pikkust vaadata, siis saame

Ma lükkaksin mõned seal toodud faktid ümber või avaksin natukene selle arvamuse sisu.

kõrval- ja järelmõjude leevendamiseks vajalik rahalise baasi loomine. Selles on Rahandusministeerium ja Vabariigi Valitsus

tõesti ei saa väga täpselt aru, mida nad silmas peavad. Ent edasi: Rahandusministeerium peab prioriteetseks ülesandeks omandireformis sundüürnike toetamise meetme rakendamist, mis ootab otsuse tegemist ja selleks raha planeerimist. Esialgsete prognooside kohaselt ei ole omandireformi reservfondi vahendid sundüürnike küsimuse lahendamiseks piisavad. Ja nüüd me jõuame tegelikult asja tuumani.

preambulis või kirja alguses tõdeti, et eelnõu on seadusega kooskõlas, et see on meie kõigi ühine kohustus, et selle peale vähemalt Arusaadavalt oleks väga positiivne, kui Vabariigi Valitsus panustaks tulevikus raha ka meie kultuuriväärtuste säilimiseks. Aga ilmselt on see, nagu öeldakse, roosa unenägu, mis ei ole tegelikult selle valitsuse korral määratud täitumisele. Kuna sundüürnike toetamine on prioriteet ning esile on kerkinud elamumajanduse ümberkorraldamise vajadus kahaneva rahvastikuga piirkonnas, siis Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toeta, öeldakse. [Öeldakse

See on loomulik, see on oluline ja sellega tuleks tegeleda märksa jõulisemalt, kui seni on Vabariigi Valitsus teinud. Aga mis on siis nüüd lahendus? Lahendusega on põhimõtteliselt nii, et me mõtleme teema üle,

meie kultuuriväärtuste säilimiseks, ilma et kuskile tuleks sentigi juurde. Mõlemal juhul peaks tõesti valitsus märksa jõulisemalt tegutsema. Ja see on muidugi tegelikult iseenesest väga kurb, et valitsus nihukese arvamuse on kokku kirjutanud, sest hüvitise kogusumma suurendamist eelnõu ei taotle.

selle kohta on selgelt öeldud, et sellega me ei tegele. Mis sõnum on see siis Tallinna, Valga, Tartu, Pärnu, Võru, Paide, Viljandi, Kuressaare, Rakvere, Haapsalu ja Lihula linnale?

Sest ma usun, et ka teie tegelikult peate hinges väärtuslikuks meie kultuuriväärtuste säilimist. Ja ma loodan väga ja usun, et ka teie jaoks on tegelikult nende 12 linnasüdame

Sellepärast mul on tõesti üleskutse: head kolleegid, toetame selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist, arutame seda teisel teisel lugemisel, teeme ta paremaks ning võtame kolmandal lugemisel selle ühel hetkel ka vastu. Suur tänu! Ja nüüd on küsimuste kord. Marika Tuus-Laul, palun! Suur tänu! Hea ettekandja! Kui me meenutame, siis omandireformi reservfond loodi ikkagi eelkõige [toeks] nendele inimestele, keda ei koheldud omandireformi käigus võrdsena nendega, kes said elamispinna erastada. Kas te ei arva, et teie eelnõu asemel me peaks praegu siin saalis mõtlema hoopis sellele, kuidas hüvitada neid kannatusi, kuidas nendelt inimestelt vabandust paluda? See protsess on praegu ju, teate küll, pooleli. Ja kui me tahame sealt veel raha ära võtta – nagu te ise ütlesite, raha jääb järjest vähemaks –, siis ei jätku ju sellest enam. Ja kõigele lisaks küsin, kas te ei arva, et omanik peaks ikkagi ise oma vara korras hoidma, kui ta on selle vastu võtnud.

Me tegelikult loome paindlikkust, me loome võimalust kasutada seda raha muinsuskaitseala piires asuvate ehitiste renoveerimisel ka sel juhul, kui need ei ole tunnistatud kultuurimälestiseks. Loomulikult ei maksa arvata, et seda raha on nii palju, et selle 1 miljoniga võiks

ettekandja! Ma olen põhimõtteliselt nõus, et omanik peab oma vara eest vastutama ja ise ka selleks midagi tegema.

aga pole meie asi, kuidas see korda saab. Kui laguneb, siis see on meile okei, aga kui korda hakkad tegema, on see sinu mure. Kas see kuidagi ei ole nagu ebamõistlik ja ebanormaalne olukord, mis meil senini kehtib? Aitäh! Aitäh! On küll täiesti ebamõistlik. Siin ongi tegelikult nii, et kui me kohustusi tahame panna, siis me ütleme, et see on üksikisiku kohustus. Ma

Aga teisalt, kui me ütleme, et see on justkui meie ühine väärtus ja meie ühine kohustus, siis me nagu selle taha ei taha tulla. Me ei ole valmis sinna mitte midagi panema, ainult oleme valmis keeldude ja käskudega piirama

Ja jälle ma ütlen, et ma usun, et teie, head kolleegid, kõik ikkagi tahate Eesti kultuuriväärtuste ja ehitismälestiste säilimist. Ka valdav enamik omanikke – valdav enamik, ma olen selles täiesti veendunud – tahab, et nende omand säiliks, ja nad pingutavad selle nimel iga hinna eest. Ja kui riik kas või näpuotsaga saaks natukenegi seda motivatsiooni toetada, siis oleks suurepärane. See näitaks seda, et ühiskond on solidaarne. Seda solidaarsust on meil vaja ka kultuuriväärtuste säilitamisel. palun! Urve Tiidus, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Peab ütlema, et teie esitus on väga mõjuv ja ega sellel ideel ka väga midagi viga pole. Aga ma küsin nii. Küllap te jagate minu seisukohta ja paljude teadlaste seisukohta, et maailm on üldiselt matemaatika. Kas teil on olemas mingisugune hinnang selle kohta, kui palju seda raha siis õieti vaja oleks, et kas või osaliselt need hooned korda teha? Te ütlesite siin, et on erakordselt napid vahendid ja väga vähe tehakse korda, hoolimata sellest et igal aastal jagatakse miljon eurot.

On päris selge, et kui me paneksime juurde iga aasta 10 miljonit, siis ma kardan, et see teeks pildi märksa paremaks, aga kindlasti ei lahendaks

initsiatiivil saab viimase peal korda tehtud, siis see särab nagu briljant seal keskel ja tõmbab tähelepanu, aga tegelikult peaks olema ju kõik hooned sedasi [kenad]. Ei peaks olema niimoodi, et kuidagi see üks omanik ekstra välja paistab. Selles mõttes minu meelest tuleks pingutada, aga tõesti kahjuks ei oska ma teile seda absoluutsummat ütelda. Aitäh!

Me vastandame neid inimesi, kes on Nõukogude okupatsiooni järgselt olnud sundüürniku seisus, jäänud hiljem elamispinnata, ja nüüd ma saan aru, et selle eelnõuga tahetakse seda saajate ringi laiendada. Nagu te ütlesite, summat ei vähendata – õigus! –, aga ka ei suurendata.

tõusma. Aga mõlemaid on vaja aidata. Aitäh! Tegelikult meie ei ole vastandanud, vastandas Rahandusministeerium oma kirjas, kus ta tõi välja, miks ei saa seda teha.

kolm objekti nendes linnasüdametes saaks toetust ja saaks kuidagi korda tehtud. Aga ma olen teiega väga nõus selles osas, et tasuks teha

Aitäh, auväärt eesistuja! Hea ettekandja! Kindlasti on see eelnõu, mis on väga õiges suunas. Selles valdkonnas rahavajadus on kindlasti kümnetes kordades suurem kui see õnnetu 1 miljon, aga hea, et seegi raha olemas on. Küsin seda, et teie eelnõu käsitleb ainult neid tagastatud arhitektuurimälestisi, mis jäävad muinsuskaitseala sisse. Miks te olete jätnud välja need tagastatud mälestised, mis on väljaspool neid

ei ole võimalik kasutada, kui me räägime muinsuskaitsealadel asuvatest hoonetest, millele kehtivad küll miljööväärtuslikud ettekirjutused, aga mis iseenesest ei ole ehitismälestised.

Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Siin on korduvalt on räägitud sellest sundüürnike probleemist. Tallinna linn teatas 5. augustil 2009, Tallinna linnas on sundüürnike probleem lahendatud. Nüüd, seda sundüürnike reservi on kasutatud

erastamisest laekuma. Ja meil on esile kerkinud teisi prioriteetseid ülesandeid, millest hetkel on oluline üleriigilise toetusmeetme rakendamine elamumajanduse ümberkorraldamiseks kahaneva rahvastikuga piirkondades.

Anti Poolamets, palun! Hea ettekandja! Muidugi on iga ressurss vajalik ka tükikeste haaval kokkupanduna.

väga suured. Teisalt taluarhitektuurile saaks ka veidi väiksemate vahenditega abi osutada, näiteks katuste projekt on olnud väga edukas. Pane ainult

mis motiveeriks meie inimesi, omanikke pingutama. See oleks ka selliseks tänutäheks, teatud solidaarsuse avaldamiseks ühiskonna poolt, et ühiskond märkab seda, ühiskond väärtustab seda

Rene Kokk, palun!

pisut nagu peituse mängimine. Nad saavad väga hästi aru, et RMK-l on finantsvahendid, nendel on olemas süsteem, nad suudavad tegelikult panustada. Muidugi, kurblooline on see, et riik, mis on ju suurem kui RMK – RMK ei ole suurem kui riik, RMK on üks, ma julgeksin ütelda, küll oluline, aga ikkagi väike osa riigist

või sellega seonduvate tegevuste rahastamist, [tüüpiline]. Kohati nähaksegi väga kitsast pilti, ei olda valmis suurema pildi nimel kaasa mõtlema või pingutama. Nii et see osundus on tegelikult väga õige. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu! Suur tänu! Läheme kaasettekande juurde. Kutsun Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Mihhail Korbi.

Ettekandja tutvustas põhjalikult eelnõu, täpselt nii, nagu ta tegi siin saalis. Annike Riibe esitas Rahandusministeeriumi seisukoha,

teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt oli 7 inimest ja 1 oli vastu. Küsimusi ei näe. Suur tänu! Sellisel juhul avan läbirääkimised. Kõnesoovi on avaldanud Marika Tuus-Laul. Palun!

Austatud istungi juhataja! Head saadikud! Mulle eile meeldis väga, kuidas Aivar Kokk rääkis siin rahandusest ja maksudest ja laiemalt elektri hinnast. Aga tänast eelnõu me ei saa kohe kindlasti toetada. Ja ma ei tea ausalt öeldes, kui mitmes kord see juba tegelikult on, kui Isamaa asub manipuleerima ja, ma ütleksin, sahkerdama omandireformi reservfondi rahaga. Seekord siis kõrtside, pritsi‑ ja tõllakuuride ja mõisate üleslöömiseks. Ma tuletan siiski meelde, et omandireformi aluste seadus võeti vastu 1991. Ja see reservfond, omandireformi reservfond, loodi just selleks, et aidata neid õnnetuid inimesi, keda me nimetame sundüürnikeks ja kes reformiga oma kodust ilma jäid. Varem olid nad korteri või muu elamise valdajad, sest tollaste seaduste alusel oli neile välja kirjutatud order ehk antud elamispinna kasutamise õigus piiramata ajaks. Ja kui mäletate, siis tol korral oli täielik

elamispinna erastada ja kes tõsteti meie riigi seaduste alusel tänavale, kuna kusagilt ilmus omanik või kauge sugulane välja. Ja me mäletame, kuidas seda pärijate ringi laiendati ja laiendati mitmekümneid kordi. On väidetud, et mis need Vene aja seadused siin enam loevad. No kui ei loe, siis tühistame ka tollased ülikoolidiplomid või abielu registreerimise tunnistused. Selle rahaga, millele Isamaa tahab praegu taas käed külge panna, peaks tegelikult seda omandireformiga tehtud ebaõiglust heastama,

üle kahe aasta töötanud teadlaste ja ekspertide uurimisrühm professor Erik Terki eestvedamisel. Ma tsiteerin: endistele omanikele ja nende pärijatele kuulunud hoonetes elanud üürnikke kui sotsiaalset gruppi ei koheldud omandireformi käigus võrdselt teiste riigile kuuluvatel pindadel elanud inimestega, kes said selle pinna erastada. Tekitati suuri probleeme ja need probleemid peab täna heastama. Nii öeldakse ekspertgrupi, töögrupi analüüsis.

ikka selle nimel, et Eesti saaks vabaks. Aga riigi poliitilise otsuse tulemusena tehti need inimesed õigusriigis kodutuks. Neid perekondi on mitmedkümned tuhanded. Te kogu aeg askeldate, ma ei saa ettekandjaga rääkida. Me peame praegu siin saalis hoopis arutama seda, kuidas neid tol ajal tehtud vigu heastada. Parem hilja kui mitte kunagi. Selle asemel tuleb Isamaa siin praegu susserdama ja riigieelarvest mööda minnes tegutsema. See ei kõlba mitte kuhugi. See reservfond ei anna lihtsalt mõnele mehele rahu ja tuuakse välja, et erastamisest laekub raha järjest vähem ja et on nüüd viimane aeg prioriteete muuta. Eelnõus öeldakse, et iga aasta miljon, rohkem polegi vaja. Kiidetakse takka, et see eelnõu ei koorma riigieelarvet. Aga siis tuleb välja riigieelarve [arutusega], kui need küsimused on. Neli aastat tagasi oli siin eelnõu, kus taheti sama rahaga mitte

Ja kui te ütlete, et need muinsuskaitseobjektid lagunevad ja vajavad raha – nii see ka on, jah –, et neid hävingust päästa, siis omal ajal taheti ju kangesti need varad kätte saada. Mitte keegi ei sundinud vara vastu võtma ja teati väga hästi, millised omaniku kohustused kaasnevad haldamisega ja vara korrashoidmisega. See tegelikult oli saamahimu, keegi ei käskinud võtta. Ja kui vara vastu võtsite, pidite ju teadma, mis sellega kaasneb. Ja siin pole vaja praegu omandireformi reservist lihtsalt kerjata järjekordselt. Ma arvan, et ka see eelnõu läheb väga häbiväärsena meie ajalukku. Las siis tulevased põlvkonnad vaatavad ja mõtlevad, et selle asemel, et sundüürnikelt andestust paluda ja nende kannatused hüvitada, tahate te selle raha eest hoopis tõllakuure läikima lüüa. Te näete praegu, kui raske on neil ukrainlastel, kes on sõja ajal kodust ilma jäänud. Aga sundüürnikke tõsteti välja rahuajal Eesti kui õigusriigi seadustega. Igal juhul Keskerakond ei saa seda eelnõu toetada ja me lükkame samuti selle tagasi. Aitäh! Jaak Juske, palun! Auväärt istungi juhataja! Head kolleegid! Nagu te teate, on muinsuskaitsega seotud teemad mulle väga südamelähedased. Viimase 30 aasta jooksul on tõepoolest väga paljud muinsuskaitsealused hooned omanikele või nende järeltulijatele tagastatud. Lisaks on tagastatud majad, mis tõepoolest asuvad muinsuskaitsealal, aga pole otseselt mälestisena kaitse all. Me tegelikult peame tegema omanikele kummarduse, et selle 30 aastaga on seda tagastatud omandit hoitud ja ilusasti korrastatud. Kui meie muinsuskaitse all olevates vanalinnades ringi jalutada, siis tõepoolest on üldpilt juba päris ilus. Otse loomulikult on ka üksikuid kurbi näiteid, kus eri põhjustel on omanik oma kaitsealuse omandiga väga halvasti ümber käinud, aga need on tõepoolest üksikud halvad erandid ja üldpilt on päris hea. Hetkel on muide käimas muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine, kus üksipulgi kõik muinsuskaitsealal asuvad hooned vaadatakse üle, pannakse vastavatesse väärtusgruppidesse ja selliste vähem väärtuslike hoonete puhul kõiki töid, näiteks interjööris tehtavaid töid, ei pea enam muinsuskaitsega kooskõlastama.

Võib-olla on paremaid lahendusi. Kindlasti see 1 miljon eurot on tegelikult piisk meres. Meie pärandi korrastamine vajab, ma väidan, nähtavasti Aga iga euro sellesse sektorisse on kuldaväärt ja ma tegelikult väga toetan seda mõtet. Ja kuigi me võime selle rahastamisallika üle vaielda, siis tõesti riik ja ka omavalitsused on ju päris palju raha erinevate toetusmeetmete kaudu juba omanikele andnud see on tõesti muinsuskaitsealust pärandit aidanud korda teha ja hoida. Aga see vajadus, nagu ma ütlesin, on kordades suurem. Minu arust tuleks tõesti mõelda, et võib-olla on mõistlik teha mingi suurem riiklik toetusfond ja sinna suunata lähiaastatel päris korralikud summad, et sellest kõigest oleks ka kasu, et me mitte ei tee muinsuskaitse all olevaid hooneid niimoodi jupiti korda, vaid saaks teha korralikud tervikremondid. See võiks olla üks ettepanek, mida võiks kas või järgmise aasta riigieelarve puhul arutada. Ma arvan, et see võiks ka siin saalis laiema toetuse leida. Aga päris lõpetuseks on mul üks isiklik märkus. Ma väidan, et Eesti riigil on üks auvõlg. Me räägime, et muinsuskaitse all olevate hoonete seas on üks tõeline pärl, mis ootab lõplikku kordategemist. See on üks meie vanimaid kirikuid, Saaremaa Pöide kirik. Jah, sinna on raha antud, aga seal on päris palju teha. teha. On ikka natuke piinlik, et me 30 aastaga pole suutnud seda 800 aastat vana pühakoda lõplikult korda teha. Selle auvõla võiks kohe kindlasti lähiaastatel likvideerida.

Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased, kes me siin varajastel tundidel nii nii leigelt neid asju võtame! Millist probleeme läks nüüd parandama ja lahendama Isamaa? Isamaa läks lahendama seda, et meil on ühed hooned, mis on on mälestised ja mis saavad taotleda raha, teised seal kõrval ei ole sinna registrisse kantud ja seega nad ei saa. Jah, Isamaa on seda meelt, et iga omanik eest hoolitsema]. Aga me teame, et ta võib oma vara edasi müüa ja tuleb uus omanik. Esimene eeldus, mis on võib-olla heausksetel ja lihtsameelsetel, kes tahavad säilitada mingil määral meie kultuurilist mitmekesisust,

See on eelnõu mõte. Osa jääb praegu välja, need lihtsalt ei saa. No, ütleme nii, ma toon lihtsama näite. Kui me räägime siin kodulindudest ja toetusest, siis kuskilt tuleb keegi ja ütleb, et kukk ei ole oluline, kana on. Sellest me saame aru, aga kuidas mingil määral need kukekasvatajad samamoodi oleksid nagu need kanakasvatajad piltlikult öeldes? See omandireformi jutt on päris huvitav. Mulle meeldis eelmises koosseisus majanduskomisjon,

Selle kompromissi teine pool oli see, et me [arvasime] represseeritute hulka ka siit saadetud Tšernobõli katastroofi likvideerimisest osavõtjad, kes ei olnud Eesti Vabariigi kodanikud ja kes ei saanud ka teistest riikidest mingit sellega

Nüüd me leidsime, et sellest fondist on täiesti õige maksta kinni nende vanade majade külili lükkamine, ja siis me ehitame uued majad sinna. Küsimus lihtsalt: aga kui need inimesed, kes seal enne elasid, maksta ei jõudnud, kuidas nad nüüd jõuavad? Ja kus nad tahavad Tulles tagasi selle eelnõu juurde: meil on seda vaja selleks, et midagi säilitada. Me teame, mis hindadega müüakse meil mõisaid. Kõik võib-olla ütlevadki, et see on hea, ma tahan selle hoone korda teha, aga kuidas, mil moel ma saan toetust. Aga ei kvalifitseeru.

Meie aga vaatame, see laguneb ja laguneb. Kui on katus läinud ja kui enam hoonet üldse ei ole, siis ei ole ka probleemi. Tegutseda on vaja! Tänan! Palun eelnõu toetada! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 538 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda hääletama ja enne hääletust tegema saalikutsungi.Head

kolleegid, ma panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 538 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamist toetab 36 saadikut, vastu on 17, erapooletuid ei ole. Tagasilükkamine leidis toetust ja eelnõu on menetlusest välja langenud. Sellega läks niimoodi. Ja nüüd on meil istung lõppenud. Kõik